- Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, hitni postupak, Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave koju su proveli odbori za zakonodavstvo, obrazovanje, znanost i kulturu i europske integracije te Odbor za useljeništvo. Državni tajnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite! Molim? Hrvatska pred jednim ozbiljnim humanitarnim problemom. U pitanju je vjerodostojnost. Danas se polaže test humanosti. Evo, vidimo da Gordana Getoš Magdić počela je štrajk glađu

Gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici! Svrha ovoga zakona je olakšati priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj i to u dva cilja. Prvi cilj je eventualni nastavak obrazovanja. Taj cilj se ostvaruje putem nečega što nazivamo akademsko priznavanje, ili drugog cilja zapošljavanja stručno priznavanje u Republici Hrvatskoj. Razlozi za pojavu ovog zakona leže u ocjeni prema kojoj postojećim tekstom zakona ova dva cilja nisu jasno razdijeljena a trebala bi biti, a osim toga i još nekoliko detalja su dodatni razlozi zbog kojih idemo u izmjene i dopune ovoga zakona. Ja vas podsjećam da je Lisabonskom konvencijom predviđeno da se dakle odvoji stručno priznavanje od akademskog priznavanja i to se upravo ovim zakonom događa. Stručno priznavanje, podsjećam, vrši posebno stručno tijelo Vijeće za vrednovanje argumenata a temeljem uputa …/Govornik se Akademsko priznavanje vrši nadležna institucija visokog obrazovanja i to ne in apstracto nego točno za konkretan studijski program za kojega je nadležna dotična institucija. Osim toga, ovim prijedlogom zakona otklanja se diskriminacija stranih državljana koji su prema postojećem zakonu bili dužni dokazati pravni interes zbog kojega ulaze u ovaj postupak. Osim toga, dopustite da kažem da molimo za hitan postupak jer je čitav niz radnji pred nama koje slijede kako ne bismo zakasnili jednostavno sa tim u osnovi potrebnim ažurnim poslovima vezanim za priznavanje ovih kvalifikacija. Osim toga, usvajanje ovog zakona je predviđeno i u dnevnom redu vezanom za obveze prema europskim integracijama. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Ako smijem još, oprostite. Dobili smo usput i amandman unaprijed kažem da nam je prihvatljiv, pa da ne bih vam oduzimao dragocjeno vrijeme, radi se o nomotehničkoj sugestiji koja nam se čini prihvatljivom. Hvala Odbori za obrazovanje, znanost, kulturu? Predsjednik odbora poštovani zastupnik Petar Selem. Izvolite! Gospodine predsjedniče, gospodo državni tajnici, kolegice i kolege! Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora na 29. sjednici razmotrio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija s konačnim prijedlogom zakona P.Z. 597. Odbor je pitanje razmotrio kao matično radno tijelo. Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja. Sudionici rasprave istakli su da je doista potrebno uskladiti postojeći zakon s načelima i odgovarajućim odredbama Konvencije o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija na području Europe iz '97. godine tzv. Lisabonska konvencija utoliko što je potrebno kao što je rekao i državni tajnik razdijeliti, odvojiti postupke tzv. stručnog i akademskog priznavanja pri čemu se u prvom slučaju radi o priznavanju već stečenih diploma, dakle završenog studija a u drugom se radi isključivo o utvrđivanju odnosno priznavanju u svakom pojedinačnom slučaju i samo za taj slučaj apsolviranih programa tj. položenih kolegija a to u svrhu nesmetanog nastavka studija na nekoj drugoj našoj visokoškolskoj ustanovi. Sudionici rasprave su također prihvatili ponuđeno rješenje predlagatelja prema kojem bi se stranci i osobe bez državljanstva izjednačili s hrvatskim građanima tj. prigodom podnošenja zahtjeva ne bi morali dokazivati pravni interes za rješavanje zahtjeva o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija tj. ne bi trebali dokazivati zašto im treba određena diploma odnosno nostrifikacija te diplome. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno donio zaključak. Odbor predlaže Hrvatskom saboru da donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija s konačnim prijedlogom zakona a u obliku predloženom od strane predlagatelja.

Odbor za useljeništvo Hrvatskog sabora je na 28. sjednici održanoj 7. prosinca ove godine razmotrio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija s konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske. Odbor za useljeništvo je na temelju nadležnosti iz članka 96. Poslovnika Hrvatskog sabora raspravljao o ovom Prijedlogu zakona kao zainteresirano radno tijelo osobito zbog priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija povratnika i potomaka iseljenika. Rješavanje njihovih zahtjeva na temelju do sada važećih odredbi bilo je teško i trajalo je jako dugo. Predstavnica predlagatelj, predstavnici predlagatelja su ovaj zakonski prijedlog predstavile i obrazložile potrebom daljnjeg usklađivanja s konvencijom o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija na području Europe poznatom

Tim razdvajanjem se osigurava veća akademska pokretljivost i veća pokretljivost stručne radne snage. Akademsko priznavanje podrazumijeva priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Stručno priznavanje ima za svrhu potvrditi vrijednost neke kvalifikacije da bi se utvrdilo jesu li i znanje i stručne vještine nositelja kvalifikacije prikladni za bavljenje određenom vrstom posla. Članovi Odbora su u raspravi zatražili od predlagatelja odgovor na pitanja priznavanja akademskih kvalifikacija studenata iz Hrvatske koji studiraju u inozemstvu i vraćaju se nastaviti studij u Hrvatskoj te priznavanja kvalifikacija za obavljanje regularnih, profesionalnih djelatnosti. Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno donio zaključak: predlaže se Hrvatskom saboru da donese zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija. Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HSS-a poštovani zastupnik Zvonimir Sabati. Izvolite. Hvala vam na prvi pogled kad se, kad smo dobili ovaj Prijedlog zakona sa Konačnim prijedlogom u principu razmišljali smo da li da se uopće uključimo u raspravu jer u u pravilu tu se i nema što za reći. Međutim ipak je dobro da na početku ovog našeg izlaganja velim kako će Klub HSS-a svakako podržati ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija i željeli bismo reći neke naše, neka naša razmišljanja vezana uz ovaj prijedlog. Naime prva dilema koja nam se nametala bila je da li je to samo formalnost ili je to određeno poboljšanje. Ja bih rekao da s jedne strane bi nam se činilo na prvi pogled da je to formalno poboljšanje međutim suštinski ipak čini mi se da to je poboljšanje u odnosu na prethodni, u odnosu na izvorni zakon. Poboljšanje je sigurno to i to treba pozdraviti što će se odvojiti i akademsko i stručno priznavanje. Mislim da je to korisno i zbog brzine rada a isto tako i zbog same kvalifikacije koja se priznaje. Ono što se nama čini kad govorimo o stručnom priznavanju. Naime i ovdje kad u članku 4. spominjem i stručno i akademsko priznavanje onda faktički ispada da ajde pojednostavim stručno priznavanje svakako provodi za vrednovanje «IVK» a akademsko svakako institucija ili visoko učilište gdje osoba želi nastaviti visokoškolsko obrazovanje. Naravno kad se radi o stručnom priznavanju onda se može govoriti i o nekakvoj visokoškolskoj stručnoj spremi ili se može govoriti o srednjoj stručnoj spremi koja se treba na ovaj način vrednovati. Čini mi se da i kod ovog stručnog priznavanja možda bi ipak trebalo, ako se radi o visokoškolskoj kvalifikaciji možda ipak trebalo uključiti i ustanovu iako ovdje je spomenuto da će biti predstavnici visokih učilišta, ali dobro. Ono što se nama čini, a to je po meni puno važnije to je u principu obrnuti proces. Naime mi danas ovdje govorimo kako ćemo priznavati diplome ili završenu određenu godinu studija ili svjedodžbe svejedno inozemnih obrazovnih kvalifikacija dakle pretpostavlja se da su to u pravilu ljudi sa inozemnim državljanstvom. Međutim nas interesira da li je taj proces ili proces, načelo uzajamnosti naših studenata ili naših završenih ljudi vani jednako tretiran. Na temelju mojih iskustava i spoznaja koje imam ipak već koliko, gotovo 16 godina profesor na fakultetu, čujem da ima dosta problema. Da nije baš jednak, jednako načelo uzajamnosti zastupljeno. Ja znam, razgovarao sam malo prije i sa gospodinom državnim tajnikom da u principu tih zahtjeva i nema tako pretjerano puno godišnje nekakvih stotinjak ukupno uzevši što znači da nema prevelikog možda i posla oko toga. Međutim postavlja se pitanje koliko naših studenata ili završenih studenata ili završenih srednjoškolaca odlazi van i kako prolazi kod priznavanja ovih naših kvalifikacija. Velim prema mojim informacijama nije baš jednaki tretman. Druga stvar koja nas ovdje također nešto malo muči to je problem u članku 6. koji nije se bitno mijenjao gdje se govori da u postupku vrednovanja inozemne visokoškolske kvalifikacije uzima se u obzir isključivo stupanj postignutih znanja, vještina i kompetencija koji je stečen kvalifikacijom bez usporedbe nastavnih programa. Ja razumijem objašnjenje i državnog tajnika da nisu toliko usporedivi školski sustavi, ne znam, Njemačkoj i u Francuskoj, Sloveniji na kraju krajeva i s našim obrazovnim sustavom, dal' visokoškolskim ili srednjoškolskim svejedno nisam baš siguran da je to toliko dobro za nas. Dakle mi već moramo unaprijed prihvatiti da su znanja, vještine i kompetencije studenata ili srednjoškolaca iz Njemačke veća ili manja od naših bez obzira da li to jesu ili nisu usporedivi nastavni programi. Tako da mi se čini da ovdje možda malo se nastavlja neću reći baš podanički odnos ali, ja bih više volio da ovo nije toliko napisano bez usporedbe nastavnih programa. Ja vas razumijem da je zbog ukupnog procesa jednostavnije to, ja vas ja vas razumijem o čemu se radi. To je i P.Z.E. i sve ja to dobro znam, ali ja samo hoću reći da sam, praksa pokazuje ipak nešto drugo, Evo, tako da uz ovo jedno faktički primjedbu koju sam rekao u tom, u prvotnom procesu ili načelu uzajamnosti. Nemamo te informacije, pa bismo molili da se o tome također nešto veli. Već je bilo rečeno i ne znam od kojeg odbora za useljeništvo kako je sa našim studentima koji završavaju studije vani, pa molimo da se i o tome predlagatelj izjasni. Klub zastupnika HSS-a će podržati ovo. To nema dvojbe. Mislim da je to korisno, ali velim bili bismo nekako sretniji da ovo načelo uzajamnosti također bude prezentirano u ovom Visokom domu. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HNS-a. Poštovani zastupnik Nikola Vuljanić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče. Pred nama je zakon koji očito sa dobrom namjerom pokrenut da se em pojasne neke stvari, em uskladi sa evropskim intencama i Lisabonskom deklaracijom. Dakle, da se u postupku priznavanja stranih kvalifikacije razdvoji stručni od akademskog dijela. Stručni dio je onaj koji se priznaje za zapošljavanje. Dakle, za dobivanje neposredne titule povodom strane diplome, titule ovdašnje s kojom se čovjek može zaposliti. Naravno, ne samo visokoškolske, nego i srednjoškolske, a akademski je onaj koji se tiče nastavka studija. Pretpostavljam to unutra ne piše, ali pretpostavljam da se taj akademski dio tiče i nastavka studija sa jednog nivoa na drugi nivo studija sa nivo prvostupnika na nivo mastera što ne piše, ali nije ni potrebno zapravo da piše. Dobro je u zakonu što se ingerencije vraćaju fakultetima, ingerencije za priznavanje vanjskih kvalifikacija tamo gdje i spadaju. Naime, tko će bolje ocijeniti da li je neka, neki komad studija, neki dio studija, neka razina studija u svijetu odgovarajuća ovom što se ovdje odigrava, ako ne fakulteti koji to rade i to je dobro. Ne čini mi se tako dobro. Mislim da je to pomalo i promašeno što se ovaj stručni dio priznavanja kvalifikacija, dakle to priznavanje kvalifikacija za obavljanje posla odmiče, odnosno ostaje i dalje izvan fakulteta i pripada nekakvom državnom organu, odnosno nekakvoj komisiji, nekakvom tijelu ministarstva koje treba ocijeniti da li su ta znanja i vještine po nekom sasvim drugom vanjskom programu adekvatniji našim znanjima i vještinama koje naši studenti dobiju na fakultetu za obavljanje određenog posla. Čini mi se nelogičnim da će nekakvo povjerenstvo, nekakva komisija sa ministarstvom, bez obzira tko će u njoj sudjelovati, da li i predstavnici fakulteta moći bolje ocijeniti da je netko tko je završio studij za inženjera rudarstva u Njemačkoj stvarno osposobljen za taj posao i da će to moći bolje ocijeniti nego Rudarski fakultet u Zagrebu. Ne čini mi se to logičnim. Mislim da bi i ovaj stručni dio priznavanja vanjskih kvalifikacija trebao pripadati tamo gdje se te kvalifikacije dijele kod najkompetentnijih institucija u državi a to jesu naši fakulteti, odnosno sveučilišta. Još jedna dilema koja čini mi se nije riješena, zapravo ne znam kuda spada priznavanje vanjskih kvalifikacija u postupku stjecanja nastavnih i znanstveno nastavnih zvanja na našim visokoškolskim ustanovama. Naime, ljudi vani steknu određene akademske titule – magistra znanosti, doktora znanosti u određenom području kojeg možda ovdje u tom obliku i nema. Dolaze ovdje, žele postati visokoškolski nastavnici, ulaze u postupak izbora. Tko je nadležna institucija koja će odlučiti da li je njihova kvalifikacija adekvatna za taj postupak izbora. Po slovu ovoga zakona to bi trebalo biti ovo državno tijelo, dakle koje odlučuje o profesionalnoj odnosno stručnoj kvalifikaciji. Mislim da to nije dobro i mislim da bi i taj dio trebao se obavljati na fakultetu. Stav Hrvatske narodne stranke u globalu i oko priznavanja ovih vanjskih kvalifikacija jeste da se mi naravno moramo uključiti u konačno deklaracije koje smo prihvatili i potpisali i u stavove Europe koje smo prihvatili i potpisali treba biti srazmjerno oprezan. Jer, nije situacija kod nas baš takva da se mogu precrtati i prepisati strana iskustva već ha mogu reći dvije, tri godine dobivam gotovo redovito spamove na svoju elektronsku poštu gdje se nude strane diplome američkih sveučilišta. To je legalan posao. Oni to legalno prodaju. Hoćete postati bachelor, master, doctor. Sve živo možete kupiti bez ikakvog problema, tjedan dana postupak. Platite 500 dolara magistar znanosti ste. Platite 1000 dolara doktor znanost ste. nikakvog problema dobijete legalan papir sa žigom tog sveučilišta. Sve štima. E sad, ako će se takva diploma priznavati pri nekom tijelu koje nije direktno uključeno u visoko obrazovanje, dakle koje nije fakultet bojim se da se koješta može dogoditi. Zašto Amerikanki prodaju te diplome, a kod nas je to protuzakonito? Pa najbolja ilustracija razloga je, su oglasi u novinama. Pogledajte ako oglase objavljuju strane tvrtke što piše u njima. Piše college edutation i pišu znanja koja čovjek treba imati. Ako to objavljuju naša državna tijela, a država je kod nas najveći poslodavac onda piše visoka stručna sprema, završen ovaj i ovaj fakultet. Ovakva i onakva diploma. Nitko vas ne pita što znate. Nitko vas ne pita što znate, nego vas pita koji imate papir. Zato je kod nas papir kurentno roba i zato se papiri kod nas dobro prodaju i zato se može otići u Doboj kupiti diplomu i vratiti se iz Doboja i preko nekakvog tijela nostrificirati i osnažiti tu diplomu. Isti je razlog zašto u našim školama i na našim fakultetima na ispitima studenti prepisuju kad god mogu. Bio sam u posjetu jednom većem broju collegea na istočnoj obali Sjedinjenjih Država. Išao sam na ispite baš da vidim kako to izgleda. Nitko ne prepisuje. Pa sam pitao studente zašto ne prepisuju? Dva su razloga. Prvi je razlog studenti se rangiraju prema uspjehu i poslodavci ih zapošljavaju po tom rangu i naravno ja svoje znanje neću dati susjedu koji nije naučio da bi me on pretekao na ljestvici i dobio posao, bolji posao prije mene. To nema smisla. Drugi je razlog, kaže mi studentica, a zašto da ja to pišem što ne znam. Doći ću na posao, ja to neću znati. Mene gazda ne pita kakav ja imam papir. Mene gazda pita da li ja to znam. E tu je dakle razlika između naše i zapadne situacije. Pa kad je razlika takva onda ne bi ni iskustva trebali direktno primjenjivati. Zato mislim da bi bilo bolje da se i ovaj profesionalni dio kvalifikacija verificira na fakultetima. Kod onih koji te kvalifikacije u našem sustavu, našem sustavu daju barem naravno što se tiče visokoškolskog obrazovanja. Malo po člancima. U članku 4. govori se o priznavanju razdoblja studija. Pretpostavljam da su to studijske godine, prva, druga, treća priznat se koliko je godina čovjek vani odslušao, o akademskog priznavanju se govori, dakle o nastavku studija. Priznavanje razdoblja studija znači priznavanje vremena. Mislim da je to u sustavu Bolonjske deklaracije pomalo besmisleno. Nema vremena, postoje ECTS bodovi. Dakle priznati dvije godine sa koliko bodova? Sa baš 120? Možda nije 120, možda je 115, možda je 140 i tome slično. U tom priznavanju mislim da bi razdoblje studija trebalo ići van, a ECTS bodovi ući unutra kao kriterij vrednovanja količine studija, količine uloženog napora, postignutih rezultata i tome slično. U istom članku 4. govori se o postupku akademskog priznavanja. Mislim da bi potrebno bilo uvesti unutra odredbu po kojoj bi se postupak na pojedinim visokom učilištima ujednačio. Taj postupak nije ujednačen niti unutar Zagrebačkog sveučilišta. Svaki fakultet je to radio na svoj način. Naravno da bi to bilo potrebno ujednačiti i na razini države. Isto tako ako već se stručne, odnosno profesionalno priznavanje provodi pri Vijeću ministarstva koje odlučuje o tim stvarima mislim da bi bilo dobro da se u zakon jasno i decidirano napiše tko čini to vijeće. Koliko predstavnika akademske zajednice, koliko predstavnika Privredne komore, koliko predstavnika koga, ali da to jasno piše u zakonu i da to ne bude podložno jednom od onih 450 podzakonskih akata koji se pojavljuju godišnje i koje daju Vlada, jer to je ključna stvar. Ključna stvar u provođenju ovog zakona, netko to radi. I ako će to biti u rukama Vlade, a ne u rukama zakona onda nema puno smisla da ovdje o tome odlučujemo. U članku 6. govori se da pri priznavanju kvalifikacije za posao, dakle pri profesionalnom priznavanju ne uspoređuju se nastavni programi, pretpostavljam da se to kod fakulteta radi o studijskim programima, jer Zakon o znanosti i visokom obrazovanju poznaje studijske programe, što je dobro naravno. Različiti programi u različitim zemljama mogu rezultirati vrlo sličnim stručnim kvalifikacijama, vrlo sličnim vještinama i znanjima. Međutim, pitanje je što se onda uspoređuje i tko je opet kompetentan da uspoređuje to što uspoređuje. Tko je kompetentan da usporedi vještine i znanja, odnosno tko je kompetentniji od profesora koji podučava te vještine i znanje i ocjenjuje te vještine i znanja našeg studenta. Ne znam zašto bi tu kompetenciju imalo neko tijelo izvan visokoškolskih ustanova, a ne visokoškolska ustanova koja fakat daje tu diplomu. Dakle ako netko ovdje daje diplomu rudarskog inženjera taj najbolje valjda zna što spada u znanja koja rudarski inženjer mora imati u Hrvatskoj da bi mogao funkcionirati u hrvatskom gospodarstvu. I još jedna stvar. Kad se govori o ovom državnom tijelu koje priznaje profesionalne kvalifikacije uvodi se institut administrativne šutnje, što je dobro. Dakle ako to tijelo u roku od 60 dana ne odgovori smatra se da je pozitivno odgovorilo. Na taj način se požuruje čitav postupak, izbjegava se to da se turi u ladicu pa se mora tražiti veza da se to izvuče iz ladice i toma slično. Te odredbe nema kod akademskog priznavanja za, na visokoškolskim ustanovama. Mislim da bi se i tamo trebala pojaviti. Fakulteti su, svi to znamo, pogotovo mi koji jesmo na sveučilištu izuzetno spori i taj postupak na fakultetima traje djelomice opravdano dok se sastane jedno, drugo vijeće, dok se formira komisija i tome slično. Ali traje i zbog nemara inertnosti i takvih osobina koje su isto prisutne u našim visokoškolskim ustanovama. Mislim da bi se institut administrativne šutnje i ovaj drugi dio priznavanja koji se tiče akademskog priznavanja trebao uvesti i da bi na taj način oni studenti koji dolaze izvana, da li naša dijaspora, da li stranci koji imaju namjeru ovdje nastaviti studij ste zapravo stavili u ravnopravnu poziciju da ih se ne razvlači jednu, dvije akademske godine da bi se eventualno mogli uključiti u studij. Sve u svemu Hrvatska narodna stranka podržava ovakav, ovo nastojanje da se poboljša zakonski tekst i poboljša postupanje u ovim situacijama. Ali bi stvarno molili da se razmotre ove primjedbe i da se uvrste i u zakon i u provedbene propise koji će se povodom ovog zakona napraviti. Hvala.

Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, uvaženi državni tajniče. S obzirom da je svrha Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija olakšati priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj u svrhu nastavka obrazovanja, odnosno akademsko priznavanje ili zapošljavanja, odnosno stručno priznavanje u Republici Hrvatskoj klub IDS-a podržati će sigurno ovaj prijedlog. Naime, postojećim zakonom nisu jasno definirani pojam i svrha priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija, a stručno i akademsko priznavanje potpuno je izjednačeno čime je postojeći normativni okvir za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija doveden u suprotnost sa europskim standardima te je suprotan načelima Konvencije o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija na području Europe, tzv. koju je Republika Hrvatska potvrdila Zakonom o potvrđivanju Konvencije o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija na području Europe. Lisabonska kvalifikacija je olakšala mobilnost tako da se olakša akademsko priznavanje, a međunarodne smjernice u njezinu uvođenju naglašavaju važnost primjene međunarodne i i nacionalnih pravnih okvira na fleksibilan način kako bi priznavanje bilo moguće, a ne zapreka. S druge strane iako je namjera da se slični slučajevi priznavanja razmatraju neopravdano slične načine diljem područja Europe, postoji svijest da je ključno imati određenu fleksibilnost pri donošenju odluka o priznavanju te da će se odluke do neke mjere razlikovati ovisno o nacionalnim obrazovnim sustavima. Svjedoci smo da dio naših mladih ljudi studira van Hrvatske, u Italiji, odnosno u Trstu, u Padovi, u Bolonji, u Firenci, u Milanu, u susjednim nam državama, u Sloveniji, u Austriji, u Velikoj Britaniji, u Sjedinjenim Američkim Državama, dakle moramo biti svjesni toga da određena fleksibilnost mora postojati. Stručno priznavanje kao i akademsko priznavanje ima za svrhu potvrditi vrijednost neke kvalifikacije, a i dok je glavni cilj procesa u akademskom priznavanju utvrditi status kvalifikacije, razmatrajući je li nositelj kvalifikacije sposoban nastaviti studij u izabranom smjeru i na izabranoj razini, cilj stručnoga priznavanja je utvrditi jesu li znanje i stručne vještine nositelja kvalifikacija prikladni za obavljanje određenom vrstom posla. I ovdje ću se složiti s onima koji kažu da ocjena možda nije uvijek mjerilo znanja nego je znanje ono koje čovjek u sebi nosi i koje sigurno mu nitko ne može uzeti. Prema navedenome različite svrhe priznavanja impliciraju razdvajanje postupaka za akademsko i stručno priznavanje, odnosno nužnost da se spomenuti postupci stave u nadležnost odgovarajućih institucija. Shodno navedenom, a i u pregovaračkim stajalištima Republike Hrvatske i Europske komisije za poglavlje 3, istaknuto je da će se u prvoj fazi izvršiti razdvajanje stručnog i akademskog priznavanja, te da će to biti učinjeno u ovoj godini. Dakle, klub IDS-a podržava i podržati će ove izmjene i dopune i vjerujem da smo na tragu onoga što naši studenti, odnosno naši akademski obrazovani ljudi od nas i očekuju. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HDZ-a, poštovani zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite.

Štovani gospodine predsjedniče, štovani predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacijama koji u svojim izmjenama predstavlja jedan novi pozitivni iskorak u ja bih rekao sve prisutnijoj integraciji obrazovnih sustava Europe pa i širje. Integracija obrazovnih sustava je neminovnost, ona je uzrokovana olakšanim komunikacijama, ona je utemeljena na uspostavi razvoja ne samo obrazovanja nego i znanosti na jednoj međunarodnoj razini što je opet korisno i najkorisnije zapravo za zemlje u razvoju i zato sve ovo što se ovdje predlaže smatram da je za Hrvatsku od posebnog značaja. Jer u konačnici integracija obrazovnog, a za visoko školstvo … i znanstvenog sustava u međunarodne forume, predstavlja zapravo i veliki iskorak i prednost u razvoju našeg gospodarstva, jedan od temelja razvoja gospodarstva. I ovo je problematika koju treba ovako postupno dopunjavati, jer za razliku od informatizacije društva koja se može brzo provesti i koju smo proveli brzo i provodimo vrlo brzo u nekim segmentima i uzorno, obrazovni sustav je puno inertniji i da bi mi podigli broj visoko kvalificiranih stručnjaka sa 7% koliko je sada na više i kvalitetu i razinu uskladili sa svjetskim normativima, potrebno je donositi ovakve izmjene i dopune zakona. Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija kod nas je utemeljeno Zakonom o priznanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija iz 2003. godine. Svrha tog zakona je olakšati priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i to u dva područja kao što je već rečeno ovdje nekoliko puta. U svrhu nastavka obrazovanja, to je onda akademsko priznavanje i u svrhu zapošljavanja, to je onda stručno priznavanje. U sadašnjem zakonu nije razdvojena ova problematika nego je zajednička, objedinjena, a to je u suprotnosti u prvom redu sa svjetskim trendovima, a u drugom redu i sa Libanonskom konvencijom koja je donesena 1997. godine, ... … /Upadica se ne čuje./ … Pardon, Lisabonskom konvencijom iz 1997. godine koju je Hrvatska potpisala, odnosno prihvatila 2002. godine. Po toj Lisabonskoj konvenciji priznaju se visokoškolske kvalifikacije u zemljama Europe, ali postoji još jedna obveza međunarodna, a to je preporuka konzultanata CARDS programa koji je prihvaćen od Europske komisije u kojoj se također moraju razdvojiti akademsko i stručno priznavanje kvalifikacija i to je ovim izmjenama vrlo uspješno učinjeno. Ovdje sada naravno uz taj posljednji dio postoji čitav niz upitnih problema i tema koje su moji prethodnici postavili i mislim da o njima treba reći nekoliko riječi. U prvom redu prema Lisabonskoj konvenciji ne prihvaćaju se i ne preuzimaju se nikakva statusna prava, to znači akademska zvanja, to znači titule, akademski stupnjevi itd. Mislim da je to dobro i mislim da u ovom zakonu i nije trebalo to regulirati jer je to regulirano već posebnim zakonima. Drugim riječima, ja kao hrvatski sveučilišni profesor mogu biti u svim drugim zemljama gost profesor, ali ne mogu biti sveučilišni profesor. Ja moram proći kompletnu kvalifikaciju, odnosno kompletnu verifikaciju kao što mora i svaki drugi profesor koji dođe u Hrvatsku. Dakle mislim da je to dobro da je ostavljeno znanstvenim, visokoškolskim i nastavnim institucijama koje provode takve i da je to nešto što treba zadržati na nacionalnoj razini i to je ovdje realizirano. U ovim izmjenama i dopunama zakona postoji još nekoliko dobrih stvari. Recimo između ostaloga to što je u ovom tekstu zakona točno određeno tko, koja institucija provodi takav postupak za koju razinu. Onda vidimo u članku 4. da je izmijenjen članak 9. bivšeg zakona i određuje se nadležnost za stručna priznanja na razini Agencije za znanost i visoko obrazovanje što opet uključuje i struku i prosvjetne institucije i znanstvene institucije itd. Dakle mislim da je dobro odabrala ta agencija i koja integrira u ministarstvu sve ove zahtjeve, a za postupak priznanja akademskih kvalifikacija to su visokoškolske ustanove u kojoj će se obrazovanje nastaviti. Dakle, usko ciljano za pojedinu visokoškolsku ustanovu koje će u tu svrhu osnovati prema ovim izmjenama, dopunama svoje urede. I to je također za pozdraviti. Ja jedino što možda postavljam pitanje u članku 2., definiciju stručnog priznavanja pa bi molio gospodina državnog tajnika da nam to u svom zaključnom osvrtu malo objasni. Naime, stručno priznavanje jest definirano kao priznavanje kao priznavanje jednake pravne valjanosti inozemne i visokoškolske kvalifikacije s odgovarajućom domaćom, kojim se omogućuje zapošljavanje no u nastavku kaže, i pristup daljnjem obrazovanju. A budući da je akademsko priznanje temelj za daljnje obrazovanje onda mi se čini da tu u definiciji postoji određena podudarnost koju možda ili ja nisam razumio ili ima neku svoju svrhu. Dakle, moje pitanje je zašto je u definiciji stručnoga uključeno i ovo akademsko. Nastavak akademsko obrazovanje, to mi nije Sljedeća stvar koja je ovdje vrlo dobro riješena, ako želimo integraciju našeg obrazovnog sustava a želimo u napredne sustave Europe, to je da je izmijenjen članak 3. koji je u starom zakonu sužavao pravo na prihvaćanje kvalifikacije stečene u inozemstvu. I rekao je da osobe bez državljanstva kao i strani državljani imaju pravo na priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija ako učine vjerojatnom pravni interes za To je diskriminacijski postupak koji u ovim izmjenama i dopunama Zakona potpuno odstranjen. Prije su izuzeta bila samo djeca stranih diplomata, izbjeglice i prognanici, a sada je jednako pravo za sve. U ovakvom sustavu kakav je uspostavljen u ovim izmjenama i dopunama, dakle, ima čitav niz prednosti o kojima sam govorio, ali uvijek moramo postaviti pitanje što se može negativno izroditi iz ovoga. Sigurno da postoje određene bojazni i zato je tu ministarstvo da na njih misli i da o njima brine. Prije svega članak 6. koji kaže da se priznavanje vrši bez usporedbe programa. Apsolutno podržavam takav stav jer kada bi se uspoređivali programi onda praktično ne bi mogli utvrditi sukladnost u ogromnom broju obrazovnih sustava velikog broja zemalja. Međutim, krije se jedna opasnost. A što je sa onim obrazovnim sustavima koji imaju još neusklađene programe sa europskim trendovima. To je prelazno razdoblje do potpunog usklađivanja koje krije određene opasnosti. Netko je spomenuo diplomu iz Doboja. Ima takvih diploma na puno strana i vjerujem da će ministarstvo u svojoj agenciji, a i sveučilišta voditi računa o tome bez usporedbe obrazovnih programa, ipak voditi računa o vjerodostojnosti dokumenta na temelju kojeg se to odlučuje. Ja bi spomenuo samo jednu od takvih mogućnosti a to su specijalizacije, primjerice u medicini, ali i drugim strukama gdje postoji službeno specijalizacija. Priznavanje specijalizacije bez ulaska u usporedbu obrazovnih programa specijalizantskog staža je praktično nemoguće jer su programi specijalizacija potpuno neusklađeni, to je postupak koji je tek počeo i koji će biti dovršen za možda 5 ili 10 godina pa u tom prijelaznom razdoblju vjerujem da će odgovarajuća tijela uzeti u obzir i ovakve iznimke i u takvim iznimkama ipak gledati na nastavne programe koji su tako različiti. Ono što jest dobro, to je da sve ono s čim nismo zadovoljni, ako moramo nekome nešto priznati, možemo se odmah utješiti. I oni će morati nama priznati. Prema tome, za zemlju koja je tek na početku svoje obrazovne reforme, to je sigurno veća korist od moguće štete i zbog toga mislim da ovaj zakon treba u cijelosti podržati, a isto tako i podržati njegov hitan postupak zbog svih radnji koje ministarstvo treba napraviti. Ovim zakonom otvara se i dalje konkurencija i za naše obrazovne sustave što je dobro, otvara se mogućnost školovanja naših kadrova i njihov povratak u naše gospodarske sustave što je također dobro. Ali isto tako nam, ponavljam još jednom u zaključku svog izlaganja, nameće i oprez od zloupotrebe što mora ministarstvo u svojim mehanizmima osigurati. klub HDZ-a podržava izmjene i dopune i podržava hitni postupak donošenja ovog zakona. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HSP-a, poštovani zastupnik Pero Kovačević. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, predstavnici Vlade. Klub HSP-a prije svega mora upozoriti i izražava prigovor hitnosti postupka bez obzira što je riječ o P.Z.E. zakonu zato što se i u ovome zakonu imalo dovoljno vremena i prema planu usklađivanja pravovremeno reagirati i obaviti donošenje ovoga zakona u dva čitanja. Zbog činjenice što nažalost i dalje će ostati više problema koji nisu obuhvaćeni i neće biti dobro definirani ovim zakonom. Iako, kažem, podržavamo intenciju zakona u vezi priznanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija. Znači, ta tri bitna problema na koje mi ukazujemo prije svega se odnosi na probleme hrvatskih državljana, hrvatskih građana koji su završili, znači, stekli zvanja kod kod nas u Hrvatskoj vezano za priznavanje u inozemstvu te obrazovne kvalifikacije. I tu mislim da bi trebalo se ići po načelu uzajamnosti kako je to i običaj u međunarodnom pravu i odnosima. Tako da našim, znači hrvatskim građanima, omogućimo i to da mogu znanje, odnosno obrazovnu kvalifikaciju koju su koju su stekli na našim fakultetima ili našim srednjim školama na odgovarajući način da im bude priznata u državama gdje oni već jesu. I tu tražimo da Vlada poduzme odgovarajuće korake. Dalje trebamo biti svjesni da će u ovome postupku biti dosta problema. Bit će dosta problema zbog toga što postoje u inozemstvu, znači, fakulteti koji daju stupanj i zvanje, a kod kod nas takvih fakulteta nema. Uzmimo primjerice sa Harvarda, sa drugih vanjskih sveučilišta gdje će se doći u situaciju da će se samo moći priznati stupanj i područje. zbog toga što u Hrvatskoj mi nemamo takve situacije. Drugi je problem koji se isto može javiti, recimo, je situacije da naši pojedini fakulteti mogu otvoriti u inozemstvu tzv. "online" studij i dosta pojednostavniti postupak i proceduru. I sad, recimo, u odnosu na Hrvatsku i sad će se te iste osobe koje mogu biti čak i naši državni, recimo, otvorimo to u Beču, oni će se onda javiti sa ovakvim zahtjevom iako je tu riječ kao što je govorio i gospodin Vuljanić. Vuljanić. Prema tome, znači govorimo o svemu onome, simulacijama na kakve sve probleme se može naići tako da čujemo i državnog tajnika završno što to je. I dalje, po nama je također ovaj veliki problem tzv. stjecanje, pod navodnicima, diploma u Republici Srpskoj, tzv. ili Dobojski i Banjalučki slučaj. Moramo biti svjesni da u hrvatskom političkom i javnom životu ima nemali broj osoba koji su čak za vrijeme Domovinskoga rata stjecali ta stjecali ta zvanja u Republici Srpskoj. Sad je tu pitanje u tima situacijama, a da ne govorimo poglavito o onome dijelu kupovine diploma, kako i tome problemu To je također dosta veliki problem jel naša tijela normalno neće moći točno utvrditi. Doći će čovjek, normalno podnijet će zahtjev kako zakon predlaže, on ima diplomu, a ta recimo diploma je kupljena. Kako u tim situacijama i zato je mislim možda pametnije u nekim područjima ići na one sustav nustrificiranja diploma, napraviti jednu kombinaciju jer ovako se recimo po traci može dogoditi varijanta što znamo, to je pazite imate i dovoljno, recimo poznat vam je onaj vic koji se godinama priča, recimo Mujo prodaje diplome i sad dođe čovjek kod njega i kaže: "Koje imate?", veli: "Imam sve diplome.",

Prema tome, znači to je isto taj problem kupovine diploma i ovih situacija o kojima sam govorio da bih htio čuti i završno državnog tajnika kako i na koji način spriječiti te negativnosti koje i jesu, a koje bi ovaj Zakon omogućio da se njima priznaju te obrazovne kvalifikacije koje su stekli pod navodnicima. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub SDP-a, poštovana zastupnica Marija Lugarić. Izvolite.

malo više povjerenja u naše vlastite institucije koje smo osnovali. Pritom mislim i na agenciju i na naš nacionalni eniknarik ured i na cijelu mrežu eniknarik ureda koji funkcioniraju u cijeloj Europi. Mi smo 2002. godine ratificirali Lisabonsku konvenciju, to je negdje uslijedilo nakon potpisivanja Bolonjske deklaracije i ono što mislim da je bitno reći da se potpisivanjem Bolonjske deklaracije i onda usvajanjem svih ovih drugih instrumenata u koje spada i Lisabonska konvencija iako je ona bila prije same Bolonjske deklaracije smo i Hrvatska pristupila ka stvaranju ili ulaženje u zajednički europski obrazovni prostor koji je negdje imao dvije temeljne vrijednosti, a to je mobilnost, odnosno prepoznatljivost i čitanost diploma i u tom smislu je napravljen jedan cijeli niz instrumenata, jedan od njih su ECTS bodovi što je spominjao i kolega Vuljanić i potpuno se slažem s njihovom primjedbom u odnosu na ovaj Zakon da bi možda trebalo više govoriti o tome o trudu i vremenu uloženom u studij nego što je samo priznavanje godina obzirom da zaista u Bolonjskom sustavu akademska godina gubi svoj značaj, zapravo ništa ne znači. Ono što želim istaknuti u ime kluba SDP-a je da što se prakse tiče priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija i diploma imamo relativno dobre propise, jedan dio se zaista popravlja ovim Prijedlogom zakona i u tom smislu je dobar, no međutim danas vrlo često i meni osobno kao zastupnici, nama u SDP-u, vjerujem i svima ostalima se javljaju pojedinci koji u praksi nailaze na brojne probleme kod priznavanja njihovih diploma, odnosno njihovih kvalifikacija. Zadnji slučaj kada se meni javio jedan mladi kolega koji je završio čini mi se na Cambridgeu modernu povijest koju mu na neki način kod nas uopće nisu htjeli ni na koji način priznati jer takav studij u Hrvatskoj ne postoji i meni se čini bitnim da razdvojimo u praksi dvije stvari osim ovoga što je sad u ovom Zakonu razdvojeno, a to je da se priznaju akademski stupnjevi, a da se onda zvanja ostave na neki način posebno, odnosno da ih više ne gledamo onako kruto kao što smo i gledali do sada. I u tom smislu mislim da nama i treba, jer to još nismo napravili izmjenu Zakona o znanstvenim i akademskim zvanjima obzirom da će nama izaći sad vrlo brzo prva generacija Bolonjaca i na neki način uopće nemamo riješena njihova zvanja, oni će biti isto svojim diplomama za jedno godinu, godinu i pol dana već na tržištu rada, a to u zakonodavstvu uopće nemamo do sada riješeno jer isti slučaj imamo i kod ovih inozemnih diploma, obzirom da oni te sustave već imaju i od bitno ranije. Evo i samo na kraju ove vrlo kratke diskusije u ime kluba, mi ćemo podržati ovaj Zakon jer svaki onaj zakon koji pridonosi uključivanje Hrvatske u taj europski prostor je naravno prihvatljiv, no međutim želim upozoriti da ovdje nema mjesta za klaustrofobiju na neki način, treba imati opravdanu brigu oko nekih diploma, no međutim trebamo imati povjerenja u vlastite institucije i taj fleksibilni sustav koji je u Europi isto tako fleksibilno shvaćate i u Hrvatskoj. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Državni tajnik Slobodan Uzelac. Izvolite.

Naime, kod nas postoji svijest, kod predlagatelja postoji svijest o tome da smo u jednoj složenoj tranzicijskoj situaciji prelazeći iz jednog starog sustava kojega želimo napustiti ulazeći u novi i živeći u realnom svijetu koji opterećuje taj proces i ponavljam još jedanput uistinu čuli smo vrlo umjesne, rekao bih i vrlo stručne dopustite da i to kazati kritike i sugestije. dopustite nekoliko osvrta za koje pretpostavljam da će biti od koristi u daljnjoj raspravi. Prije svega molim vas imajmo na umu da mi imamo razvijenu eniknarik službu kao dio europske eniknarik mreže. Danas na kraju 2006. godine, to odgovorno mogu kazati i to ne bih mogao kazati prije godinu, dvije dana, danas to mogu kazati, tim kompetentnih ljudi koji rade na suvremenoj komunikacijskoj tehnologiji povezani sa uistinu i personalno i institucionalno sa svim svojim kolegama, kolegicama i kolegama u europskoj mreži, a ono što je možda još važnije da ljudi koji rade taj posao sami službenici u tom uredu to ne rade bez tijesne konzultacije sa ljudima iz akademske zajednice koji su im zapravo ne samo mentori nego i dnevno njihovi dnevni, tako da kažem rukovoditelji njihovim poslom. Na jednom mjestu se u eniknarik službi se dakle spojila akademska i stručna funkcija koja dvostruko kompetentno može o tim stvarima raspravljati. Hrvatska je mala zemlja i nama nije bilo teško sakupiti i prepoznati, sakupiti na jednom mjestu sve ljude koje smo uspjeli detektirati kao najkompetentnije o toj stvari. Htio bih vas uvjeriti jednostavno da imamo razloga za zadovoljstvo da ta služba, taj posao radi dobro. Što se tiče bojazni o nečasnim i nelegalnim radnjama u vezi s ovim i one su opravdane. I ne samo da su opravdane nego one su i dokazano opravdane i to je dakako razlog naše pojačane pozornosti u odnosu na tu stvar. Iz pojedinih dijelova i Europe ali moram reći i ne samo iz našeg susjedstva nego i inače iz svijeta pristižu zahtjevi i prijedlozi koje je potrebno dodatno provjeravati, a to se upravo i radi. Postoje načini, dakle postoje metode, postoje i iskustva o toj stvari i mislim da smo i u tome uspješni što pokazuju činjenice da dosad nismo imali velikih promašaja u toj stvari. Vijeće za vrednovanje, to piše u zakonu sastavljeno je od ljudi, kompetentnih ljudi sa visokim učilišta ili odgovarajućih strukovnih udruženja, komora. Dakle, opet ljudi koji po logici stvari su najupućeniji u taj posao. Bilo je opravdano pitanje uzajamnosti i pozicije naših studenata u svijetu. Naravno da temeljno načelo za kojim se rukovodimo upravo je uzajamnost. Na nju možemo inzistirati kad je riječ o zemljama koje su potpisnice Lisabonske konvencije, a to i činimo. Ali moram sa zadovoljstvo također kazati da i neke druge zemlje koje nisu potpisnice trudeći se prihvatiti standarde koje sadrži ta konvencija dakle postati dio tog društva koje je okupljeno oko te konvencije nastoji poštovati njene odredbe. Kakvo je iskustvo naših studenata u svijetu? Različito. Kako gdje. To ovisi dakako o zemlji o kojoj govorimo ali ovisi i o diplomi s kojom naš čovjek iz Hrvatske odlazi u tu zemlju. Dvije su osnovne kategorije diploma. One koje su dobivene na institucijama, koje su na neki način eksterno vrednovane. Najbolje su one koje su i akreditirane. Nažalost, takvih je malo. Nadamo se da će ih sutra biti više i za njih nema velikih dvojbi oko toga da li će one biti priznate ili neće. Hoće. Ali one koje su i ovdje upitnog karaktera u odnosima među našim institucijama samima, naravno da su poteškoće tim veće. Htio bi vam reći da je to također jedan proces u kojemu nastojimo dakako izboriti pa i u tim bilateralnim komunikacijama, opet preko jednih eniknarik ureda, što bolju poziciju za naše ljude. Mislim da je jako razumna sugestija koju je dao gospodin Kovačević, da shvatimo da je ovdje riječ o priznavanju prije svega stupnja a ne titule, ne zvanja o kome govori profesor Hebrang, što dakako nije samo problem kojim rješavamo nedostatak studija koji mi nemamo, nego je to načelo kojim rješavamo problem u cjelini. Usput da napominjem da će se ovih dana pred vama pojaviti Prijedlog zakona o akademskim i stručnim nazivima u kojemu ćemo moći detaljnije razriješiti neka od ovih pitanja. Gospodinu Vuljaniću usput da odgovorim. Uistinu ne čini nam se dobrim prijedlog da makar kako kompetentna eniknarik služba treba provoditi postupak priznavanja izbora u znanstvena ili znanstveno nastavna ili samo nastavna zvanja. Ovdje se radi o tome da strani državljani moraju žele li kod nas ući u naš sustav, proći kompletnu proceduru dakle puno više nego što je to sada. Naravno izuzimamo gosto predavače koji dolaze tako kako dolaze i ostaju relativno ograničeno vrijeme. Razdoblje ili bodovi. Studijsko odnosno akademsko razdoblje ili bodovi? I mi smo imali dilemu oko toga da li da stavimo bodove ali kao što znamo mi smo tek u drugoj godini akademskoj implementacije Bolonjskog procesa. Još puno studijskih programa, puno više se odvija po starom sustavu i vjerojatno će prijedlog da operiramo samo sa bodovima za relativno kratko vrijeme biti potpuno opravdan. Sada nam se činilo da je razdoblje, makar nije sasvim adekvatan termin više prepokriva problema nego što bi ga prepokrili ECTS sustavom koji vrijedi samo za Bolonjski proces. Zahtjev i vidim da je podržan da se ne ulazi u studijske programe akademskom priznavanju, nama je apsolutno odnosno stav da se u tu ne ulazi apsolutno jasan i nedvojben. Ne možemo niti zamisliti do čega bi dovelo pravo ili obveza fakultetskog vijeća da sudi o tome da li je neka diploma dobra ili nije. Mislimo da bi iskustva koja smo imali takva da bismo i unutar Hrvatske same imali razračunavanja među pojedinim fakultetima o tome čiji je studijski program kvalitetniji, što bi bilo, što bi otvorilo vrata gotovo pozvalo fakultete na takvu kompeticiju. Administrativna šutnja. Ona postoji u općoj odredbi. Tiče se i stručnog i akademskog priznavanja. Usput odgovor profesoru Hebrangu. Stručno priznavanje je samo priznavanje u svrhu priznavanja, ne nastavka obrazovanja. A akademsko samo u svrhu nastavka obrazovanja. Evo, ako sam pomogao nekoj daljnjoj raspravi o ovim načelnim napomenama bit će mi drago. Hvala lijepa. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Nikola Vuljanić. **Vuljanić, Nikola (HNS)** Hvala gospodine predsjedniče. Ma htio bih samo ispraviti ove navode oko ECTS bodova i trajanje studija. Činjenica je da mi imamo studije koji još uvijek funkcioniraju po starom ali oni se približavaju kraju. Treća godina Bolonje ulazi, koje ide po ECTS sustavima. Bolonjski studenti koji eventualno izvana dolaze, su svi bolonjski, nema ih više po starom sustavu. I mislim da bi u najmanju ruku u tekst zakona trebalo staviti alternativu trajanje i ECTS bodove. Onda bi se pokrila obadva slučaja. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Idemo na pojedinačnu raspravu. Poštovani zastupnik Slaven Letica. Izvolite. Štovani gospodine predsjedniče, državni tajniče. Kad je previše pohvala onda je najgore biti đavoljin advokat ali ja imam neke tjeskobe kao stari sveučilišni profesor. Prije svega godine tog nastavničkog rada čovjeka čine i konzervativnim i opreznim. Prije svega što se tiče prvi problem je vezan uz sam naziv odnosno uz sintagmu obrazovne kvalifikacije jer pojam kvalifikacija upućuje na nešto da čovjek može između ostalog i raditi, da se tu govori o priznavanju obrazovnih razina ili obrazovnih stupnjeva bilo bi manje problema što se mene osobno tiče ali i općenitog razumijevanja intencije ovoga zakona. To je prva stvar. Druga stvar, nakon ovoga zakona više ništa neće biti ni na tržištu rada ni u akademskoj zajednici kao što je nekada bilo. Naime, do sada sistem nostrificiranja kojeg smo mi poznavali iz starog komunističkog poretka on je bio doveden do apsurda da je čovjek mogao završiti Sorbonu ili Heidelberg ili Princeton i onda bi došao tu pa bi mu dali nekoliko dopunskih ispita. Obično su to bili osnove marksizma, teorija i praksa samoupravnog socijalizma, opće narodna obrana, nacionalna povijest i malo jezika. To su bili ti i to je doista izgledalo kad se gledalo iz zapadnjačkih perspektiva dosta smiješno. Sada uvodimo jedan automatizam gotovo bi se moglo kazati on line potvrđivanje stranih obrazovnih razina. Dakle, ono što mene osobno smeta su dvije stvari. Prva je intelektualni egalitarizam. Znači, nije važno kako piše u ovom članku 6. ni kakvi su nastavni programi, nije važno ni kakvu je instituciju odnosno fakultet i sveučilište čovjek završio. Dakle, nema nikakve razlike između toga da li je netko završio Harvard ili MIT ili je završio neku školu u Prištini ili u Adis Abebi. i treća razina koja mene malo smeta to je razina da ne postoji više nikakvog individualnog vrednovanja. Znači, čovjek može biti među top 002, može se zvati Marin Soljačić ovaj što će izmisliti prijenos energije energije bežićne što nije uspjelo eto ni Nikoli Tesli i može biti neki koji ima kao moj prijatelj sa studija, zvao se Jovo Govedarica, imao je ideju da završi Ekonomski fakultet sa prosjekom ocjena sa 2.00 a to je bilo jednako teško ostvariti kao i 5.00 jer mu je iz općenarodne obrane dao ocjenu 3 pa se on žalio ne bi li mogao nekako dobiti 2. I ja sam bio u komisiji i velikim naporom uspio sam da eto čovjek dobije umjesto 3 dva i postigne svoj životni cilj. Dakle, selekcijski mehanizam da moramo znati koje su posljedice ovakvog da kažemo glupog priznavanja stranih diploma, da se selekcija prebacuje na razinu tržišta rada. Korporacije tzv. human resources, departmenti, Kako to izgleda u praksi ja ću vam kazati na jednom praktičnom primjeru a tu ovo što ću nadalje govoriti bazira se na mom osnovnom iskustvu. Moj je sin završio magisterij na Fletcheru i natjecao se u Svjetskoj banci za radno mjesto. Tamo se javilo 26 tisuća kandidata. Sistem selekcije je takav da se najprije smanjuje na 6, pa na 600, pa na 60 i na kraju na 6 s kojima se obavljaju razgovori. Znači, u ovakvoj situaciji mi moramo znati da akademska zajednica, fakulteti, sveučilišta nemaju više nikakvu funkciju u ocjenjivanju izvrsnosti tih studenata. To je s jedne strane dobro a s druge strane loše. Treća činjenica koja meni smeta je osobno nema nikakvog problema za automatizam, nostrifikaciju obrazovnih stupnjeva kad su u pitanju ozbiljni studiji, ozbiljne zemlje ili ako hoćete vrlo praktično zemlje koje su potpisale i primjenjuju nekoliko godina Lisabonsku konvenciju. Međutim, ako je ovo univerzalno načelo da vi možete praktički dobiti ne samo diplome iz virtualnih fakulteta. Tih trenutno ima vjerojatno na on line oko 500 ili pedeset ili možete dobiti diplomu kakvu god hoćete sjedeći kući i igrajući karte i šah. I po ovom automatizmu znači ne radi se nikakva razlika između tih. Motivacija koja je mnoge naše kolege nagnala da a priori podrže ovo jedna čestita motivacija. Recimo, to što je kolega iz IDS-a te stranke koja je sada već praktički član vladajuće koalicije podržao je da naši ljudi koji studiraju u inozemstvu imaju tu prednost. Međutim, tu nema pozitivne diskriminacije. Ja bi je htio vidjeti. Da djeca hrvatski državljani u nekom pogledu imaju barem prioritete. Da li je ova odredba o šutnji administracije sada je 60 dana, da se za njih odredi 30 dana, da im se da neki mali prioritet. Ovako će u jednakoj poziciji biti netko tko završi fakultet kao što sam rekao bilo gdje i nigdje. I konačno, jedno praktično pitanje. O njemu je tu kolega Hebrang koji uvijek misli pozitivno a ja obično mislim 70% pozitivno a 30% negativno. Po Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju nama se otvara tržište rada za sve zemlje tzv. zapadnoga Balkana. To u praktičnom smislu znači da mi od sutra kad se počne primjenjivati ovaj zakon ćemo morati priznavati obrazovne kvalifikacije i medicinskim sestrama i liječnicima. Druga je stvar kako će i tko će ih primati na posao, provjeravati njihove eventualno specijalizacije u drugome rangu. Vi imate fakultete da mi u Hrvatskoj imamo četiri medicinska fakulteta i imamo numerus klauzus i sada imate veliku navalu, ja govorim hipotetski, liječnika iz Albanije, sa Kosova, iz Republike Srpske, iz Federacije, iz Bugarske, od kud god hoćete, nemate nikakve selekcijske mehanizme. Morate biti svjesni kakve su implikacije toga. Čak nemate ni ono što je kolega iz HNS-a vehementno predlagao elementarni test hrvatskog jezika. Jer čovjek koji je pamet na engleskome u medicini može biti idiot u hrvatskoj medicini. Doduše, svi imaju lingu …/Govornik se ne razumije./… u latinskom. I konačno nešto praktično. Ja sam u agenciju nosio kao mali teklić dokumentaciju vlastitoga sina gospodine državni tajniče da se nostrificira njegov magisterij sa Fletchera. I dođemo pred vrata gore, mislim da je sedmi kat, i piše "Ne može se pristupiti.". Ja pozvonim, ona kaže: "Ne znam da li će vas moći primiti." Znači, šutnja birokracije i osjećaj moći te birokracije nešto o čemu također. Sve u svemu, ja bi vam predložio pošto nisam malo ozbiljnije se time bavio do, bit ću iskren, jutros da malo odgodite, da pošaljete u drugo čitanje da napravimo nešto, da ne napravimo veliku štetu. Hvala vam lijepo. Pa ispravljam netočni navod uvaženog kolege Letice koji je rekao da je IDS u vladajućoj koaliciji. Naravno da to nije točno. A s druge strane, kad sam govorio po pozitivnim stranama ovoga zakona govorio sam upravo radi toga što dobar dio studenata iz Istre studira izvan Hrvatske naročito u Italiji, Sloveniji i Njemačkoj i zbog toga smatram da je prijedlog ovog Zakona sigurno pozitivno što se toga tiče da oni mogu nostrificirati svoje diplome ovdje u Hrvatskoj.

u raspravi oko toga koliko je ovaj zadatak priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija jednostavan zadatak ili složen zadatak. ja bih najprije počeo od dviju tajni. Naime mi smo evo u raspravi danas govorili o dvije konvencije, o Lisabonskom, Lisabonskoj konvenciji i o Bolonjskoj konvenciji ali nismo u biti rekli što u biti stoji, temeljno stoji iza tih konvencija? Prva tajna je da iza tih konvencija stoji želja Europe da spriječi gospodarsko zaostajanje europskih država i Europske unije u odnosu na SAD i Japan. To je jedan od temeljnih ciljeva. Druga tajna je vezana uz mobilnost koja je također danas spominjana ali mobilnost moramo opet se pitati koji je cilj mobilnosti. Prije svega cilj je znatno unaprijediti unaprijediti kvalitetu obrazovanja mladih ljudi u Europi na način da će on upisati dva kolegija u Grazu, treći kolegij u Beču, četvrti i peti kolegij u Ljubljani i tako dalje. Dakle on može praktično svoje obrazovanje završiti na ukupno 7, 8, 9 sveučilišta. To je i cilj. Cilj je dakako da se kroz «ECTS» sustav konačno valorizira njegovo ukupno znanje na kraju tog procesa. Ovo samo jasno čini sve složenijim taj zadatak priznavanja tih obrazovnih kvalifikacija. Drugi je cilj sustava mobilnosti studenata koji? A taj je u biti kontrolni mehanizam, jedan snažan kontrolni mehanizam koji će omogućiti mladim ljudima da kažu da kad sam bio u Rijeci i kad sam to usporedio sa Ljubljanom i Grazom onda je moja ocjena da u Rijeci treba nešto promijeniti ili u Ljubljani treba nešto promijeniti jer znatno zaostaju nastavnici, obrazovni sustavi i tako dalje. snažan pritisak na nas koji sudjelujemo u obrazovnom procesu da budemo bolji, da budemo kvalitetniji, da više damo studentima. Dalje, dodatno se komplicira sustav priznavanja obrazovnih kvalifikacija time što ona sveučilišta koja rade izvrsno ta sveučilišta mijenjaju nastavne programe velikom brzinom, velikom dinamikom. Imate danas da na najboljim sveučilištima nastavnici mijenjaju u prosjeku najmanje 30% nastavnog programa iz godine u godinu. A dame i gospodo vi dobro znate, pogledajte indekse vaših, vaše djece da upisuju iste kolegije kao što smo mi upisivali ili nažalost i naši roditelji upisivali. Što je sve samo ne dobro. Cilj dakako tih konvencija pa i onda jasno utoliko je teži naš zadatak priznavanja onog što čeka ova povjerenstva jeste da se u biti unaprijedi kreativnost, inventivnost, da se nove tehnologije što brže jasno predstave mladim ljudima a da se povijesni čimbenici, faktori, podaci izbace iz programa jer se oni daju na na mnogim drugim mjestima naučiti i pročitati. Da se time ne opterećuje studente. Ja čak tvrdim da mi ovdje radimo 50% posla nepotrebno jer akademska zvanja slažem se, priznati obrazovnu razinu moramo, vidjeti da li netko smije i može nastaviti studirati, da li ima dovoljno snažan temelj međutim stručna zvanja vjerujte mi će biti i njihovo priznavanje nostrifikacija, njihova, biti će stvar prošlosti vjerojatno kroz nekoliko godina. To je moje duboko uvjerenje. U Ujedinjenoj Europi poslodavac će biti taj koji će odlučiti da li će zaposliti Mađara, Hrvata ili Talijana. Pogledati će jasno ono znanje koje je on stekao. Pitat će ga vjerojatno za indeks ili za program koji je prošao. Prema tome taj dio nas sve manje i manje opterećuje. Ja se slažem sa svima onima koji su rekli da treba podržati ovakve promjene. Slažem se možda i sa kolegom Leticom da li baš moramo trčati tom brzinom, da li možemo ići u drugo čitanje pa možda uvažiti još neke od relativno dobrih prijedloga koje smo danas ovdje čuli. Ja mislim da i to možda ne bi bilo loše. No moja poruka je na kraju da sve što činimo mora ići, imati za cilj da se ubrza proces nostrifikacije, ali nikako ne dozvoliti da se zbog toga srozaju bilo kakvi akademski kriteriji. Hvala lijepa. Dame i gospodo respektirajući dakako sva, sve iznesene sugestije pogotovo korisne prijedloge nama se ipak čini da bi bilo mudrije ići u hitni postupak zbog razloga koga sam naveo, a uz još jednu možda napomenu. Mi ovdje kad govorimo o ovim kvalifikacijama imajmo na umu da to radimo u vrijeme kad intenzivno implementirano dakle primjenjujemo Bolonjski proces u kome je vrednovanje postignutog po ishodu, po kompetencijama kao temeljnim uporištem a ne po putu kojim se stiglo do tih kompetencija. To je jedno. I drugo što nismo u ovom kratkom vremenu spomenuli ovo radimo u vrijeme kada cijela Europa zbog razloga koje je sad gospodin Dorić naveo kao razloge pojave obiju konvencija, a to je kreiranje jedinstvenog europskog kvalifikacijskog okvira koji je za sada fikcija, koji ne postoji, koji je tek težnja. Unutar toga smo i mi. I mi smo dosta daleko odmakli u tim naporima. Sve mi se čini, sve to govorim dakle zato što mi se čini da smo na dobrom tragu građenja cjelovitog sustava unutar kojega ne bismo smjeli gubiti korak ni u dinamici, ni u dinamici priznavanja ovih kvalifikacija. U tom smislu dakle sa sviješću o tome da je to proces u kome idemo sigurno napred molio bih ipak da ostanemo kod našeg prijedloga da to bude usvojeno u prvom čitanju. U hitnom postupku. Hvala lijepa.